второто изслушване и първите въпроси от парламентарните групи. Само да Ви помоля, колеги, за маски. Нека започнем отново да ги слагаме предвид усложнената ситуация в страната. Първи въпрос от парламентарната група на „Има такъв народ“. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър доктор Кацаров, дами и господа! Не смятам да обсъждам необходимостта на тази болница, от нуждите на българското здравеопазване и в частност на детското здравеопазване, но искам да обясня някои неща от статуса, когато са вземани решенията.

Подвъпросът ми, свързан с този въпрос, е: правен ли е анализ на предимствата и на недостатъците на двата проекта – единият на територията на Александровска болница, другият – на територията на Правителствена болница?

Няма такъв анализ, сравнителен анализ на които и да било места за изграждането на детската болница. Аз споменах в първоначалното си изложение на изслушването, че единствено е правен анализ на съществуващия терен и незавършена сграда в района на Александровска болница, като казах и споделих с Вас относно заключението, този анализ не е бил пълен, тъй като той много лесно е можел да установи, че практически там не може да бъде извършена реконструкция. Там единствено е могло да бъде извършено изграждане на нова сграда. Тоест това, което е направено, не е направено вероятно както трябва – случайно или нарочно, ситуацията е такава, затова резултатът днес е такъв. Ако той е бил направен, както и Вие казвате, че тези неща трябва предварително да бъдат извършени, да бъдат анализирани всички възможности и всички аспекти, има ли паркинги, има ли възможност за допълнително лесно извикване на консултации от други болници, комуникация с транспорт и други комуникации, възможност за парк, за паркинги, за градска среда, за разходка, почивка и всички тези неща, ако са били взети предвид в предварително възложения и правен анализ, там изобщо нямаше да се възлага този проект. Но аз отново ще изразя моето убеждение: това е могло да бъде направено, но не е направено, което поставя въпроса защо, след като се е знаело, че там не може да стане по този начин, е реализиран този проект. Сега ние сме на изходната фаза, могат да се направят такива сравнителни проучвания и анализи и да се предприемат следващи действия за решаването на проблема. За съжаление, прекалено много време е загубено и прекалено много страдания са понесли много хора за това нещо, но вината за това не е наша. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От ГЕРБ-СДС – заповядайте, господин Ананиев.

Изграждането на Националната многопрофилна детска болница беше един от моите приоритети, когато бях министър на здравеопазването не само мой приоритет, то стана приоритет и на правителството, защото правителството със свое решение обяви обекта за обект с национално значение. Много – десетки и стотици, млади семейства подкрепиха проекта, който трябва да се изгради за ние имахме изключително много разговори, посочихме и място, на което ще бъде направена болницата и им показахме, господин Министър, нещата, които Вие не споделихте с колегите. Направено е предварително проучване – конструктивно изследване, от самото Министерство на здравеопазването. То показва някои дефекти, които има тази сграда, но те са преодолими и това би могло да стане в рамките на бюджета и времето, което ние предвиждахме за изграждането на тази детска болница. в същото време фирмата, която е спечелила изграждането на Националната детска болница, в своето техническо задание – ще цитирам и аз, както Вие обичате да цитирате, е казала следното: „Изпълнителят е посочил в техническото си предложение, че освен конструктивно обследване, което е направило Министерството на здравеопазването, здравеопазването, Възложителят ще извърши и допълнително обследване на съществуващото положение на конструкцията и въз основа на цялата събрана и предоставена информация ще предложи най-доброто и конструктивно решение за строежа, включително строително-възстановителни дейности, укрепване и/или изграждане на нова конструкция с цел довеждане на същата до състоянието на съответствие на Еврокод“.

Беше споменато, че материалите се намират в прокуратурата. Чудесно, това е органът, който трябва да се произнесе. Само че искам да кажа на доктор Кацаров, че ние сме спазили цялата процедура на всички възражения, които бяха направени до момента, в който ние разработвахме процедурата – мина през КЗК, КЗК отхвърли възраженията на жалещите, след това мина през Върховния административен съд, той също потвърди, че процедурата върви в правилната посока, изпратихме писмо до Агенцията за обществени поръчки дали трябва да се промени договорът или не и те ясно и категорично казаха, че измененията са такива, че нещата могат да продължат в рамките на този сключен договор. Това дали някой е взел някакви пари, ще го докаже прокуратурата, но като имам предвид Вашия екип,

Моите въпроси са следните – един въпрос с един подвъпрос. Какви неустойки и разходи ще заплати дружеството „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за направените дотук дейности и работи

загубените милиони, които се дължат в случай на прекратяване на договора с фирмата, която е спечелила конкурса? Тези средства по моя информация са някъде… ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, госпожо Председател. уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ананиев, не разбрах за кое от двете инвестиционни дружества ме питате, които сте регистрирали с едно и също решение на Министерския съвет и с едно и също банково бордеро, с един и същи управителен съвет, седалища, адрес на управление и предмет на дейност? За кое от двете ме попитахте? (Реплики.) По отношение на неустойките, не се дължат никакви неустойки по простата причина, че сключеният договор е нищожен, той е без предмет на дейност. По отношение на връщането на парите, те ще бъдат върнати изцяло, защото никакви дейности не са извършвани. Те не биха могли да бъдат извършвани, защото дори няма издадена виза за проектиране. И по отношение на издаването на визата за проектиране, нека уточним и това, че отказът да се издаде виза за проектиране е направен от Вашето правителство. Първият отказ е от него. Столична община, чийто кмет е представител на Вашата политическа партия, и главният архитект – също, е дал отказ за изграждане на такава сграда. Няма политика в това нещо. Тук има единствено схема, изпълнена схема, с която изначално се е знаело, че не може да бъде реализирана детска болница. Това се е случвало през цялото време. Това е грозният финал на тази картина, на тази картина, в която Вие волно или неволно сте били участник. Знам в каква ситуация сте били като министър на Бойко Борисов, мога да си представя. Мога да си представя и вероятно съжалявате за тази ситуация, но тя е такава, каквато е. И ще се носи отговорност за тази работа. Надявам се! Не само наказателна, а и политическа, и обществена, и гражданска отговорност – пред всички тези дечица, дето страдат и продължават да страдат. Това е най-тежката отговорност, която ще носите. Благодаря Ви, господин Кацаров. От „БСП за България“? Заповядайте, господин Михайлов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! В сферата сме още на въпросите и се очертава те да бъдат достатъчно много. Повлиян от въпроса на професор Кирилов, също ще Ви попитам, повтаряйки отново, че едва ли Вие сте човекът, който трябва да отговаря на всички тези въпроси като временен министър на здравеопазването, но действително е много важно да се извърши максимално бързо и с оглед интересите на нацията детайлен анализ на въпроса: възможно ли е пребазиране, а аз ще взема отношение в моето отношение от цялостния дебат в края на това питане към Вас, на всички всички национални детски легла, стратегически за България, в една сграда? Всяка стъпка, която половинчато ще реши този въпрос, господин Кацаров, доктор Кацаров – казвам Ви го като педиатър и като човек, който се е занимавал с интензивна медицина през целия си живот, ще бъде отново нерешаване на въпроса. Просто да преместим един проблем от едно място на друго и да кажем, че сме дали една хубава сграда, че нямаме нужда от тази болница и ще я направим детска болница, няма да реши въпроса. Предполагам, че ще ми отговорите, както на професор Кирилов, че нямате изчисления. Моля Ви, дори и седмица да останете още, нека се постави това начало на този анализ. Това е моят подканящ въпрос към Вас, за да може наистина в крайна сметка да получим решение, което е правилно казано от Вас. Ако ние тук тръгнем – аз не бях, нямах възможност, а бях поканен от доктор Андреева да участвам в дебата – ще направя формулиране на въпроса си, госпожо Председател, но действително не беше ефективен този дебат. Той се превърна в едно представяне как се строи детска болница, как я строят в една страна, в друга страна, а ние имаме нужда от практическо решаване на въпроса. Ясно ни е, че международен конкурс, обществена поръчка, проектиране, строеж – това наистина ще отнеме не четири, седем, а може да отнеме и десет години, което няма да е в интерес на нацията. Така че, отговаряйки ми на този въпрос, той е малко риторичен, се надявам да отговорите, че ще направите усилия в екипа на Министерството сега – този екип на Министерството,

Ще направим това, което е във възможностите ни и във времето, което имаме, този анализ да бъде завършен, тоест той се извършва в момента и да бъде завършен, доколкото е в нашите възможности да го направим. Аз имах среща и с лекарите от сегашната детска болница, Митев – посещавах я, срещах се, разговарях, обсъждах въпроса с тях, обсъждал съм въпроса и с други заинтересовани страни, тоест има поставено начало на реализирането на този процес. Друго предложение освен това, което вече направих, в момента не мога да Ви направя.

Уважаеми господин Министър, поздравления за страхотно свършената работа! Аз съм част от групата за истинска детска болница много преди да бъда депутат. Тази група вече излезе с петиция, която е подписана от 88 хиляди български граждани, а може вече и да са повече, от няколко дни не съм ги проверявал. Преди малко повече от година – 4 март 2020 г., професор Ананиев – тук срещу мен е той, покани Групата за истинска детска болница на дискусия в Министерството на здравеопазването. От негова страна беше повикал експерти, професори, а по неизвестна причина там присъстваха представители на „Главболгарстрой“, въпреки че по това време нямаше подписан договор с тях. Това беше много странно, а имаше и инженери, и хора, които са строили тази бивша сграда. Искам да Ви кажа, че това е една от най-позорните срещи, на които съм присъствал. Ние бяхме навиквани, бяхме надвиквани през цялото време и основната теза на хората срещу нас – тези мастити професори и инженерът, който като матросовец бранеше своята сграда, беше: „по-добре птиче в ръцете, отколкото орел в небето“. Трябва сега да го направим и затова тази сграда е много важна. След самото съвещание в неформален разговор представителката на „Главболгарстрой“ потвърди пред мен, че за да се ремонтира тази сграда, няма да отидат по-малко пари, отколкото ако се направи нова детска болница на „Росна поляна“, което си е живо престъпление. Аз останах с впечатлението в крайна сметка, че всъщност цялата идея просто беше тези пари да отидат при една фирма – тази фирма стоеше до нас и беше поканена, въпреки че с нея нямаше подписан договор, а сега са преведени девет милиона. Искам да кажа разбирам, че идеята за Правителствена болница е хубава, разбирам идеята, но искам да Ви предупредя, че това не е...

Не е добра идея да се правят временни неща, разбирате ли? Последната истинска детска болница в България е направена през 1929 г., 95 години са минали. Ние не трябва да правим неща, защото сега е важно и бързо, които вече в момента на построяването си са демодирани. Забележете, нашата група се казва „За истинска детска болница“, а не просто „За детска болница“. Така че ние сме много против и смятаме, че трябва да се започне от анализ на нуждите. Аз искам да Ви попитам: има ли направен такъв анализ, ако има, на какво стъпва той, на какви данни? Защото Вие самият казахте, че в Националната здравна каса данните, които постъпват, не са реалните данни.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Идеята да бъде в Пловдив също не е лоша идея, нямам нищо против нея. Що се отнася до това дали е правен анализ – да, правен е такъв анализ. Министерството на здравеопазването разполага с такъв анализ и той е правен от Дружеството по педиатрия. Аз имах среща с професор Пилософ и негови колеги и те ми предоставиха анализа, който е направен. Това е анализ на потребностите от педиатрична помощ в национален мащаб, който да обоснове необходимостта от изграждането на такава нова Национална

има един друг основен аспект. Той е, че ние говорим от десетилетия вече за реформа в здравеопазването, а повече от видно е, че е необходима много сериозна реформа и в детското здравеопазване. Вие сте служебен министър за кратко време, така че надали, ако е в предвидения срок, бихте могли да реализирате такава

се обърна към Вас и към цялата общественост със следните данни. В момента имаме работещи 1735 педиатри, а 30% от тях са в пенсионна възраст.

Перспективата, тенденцията е повече от притеснителна и ние трябва да бъдем силно загрижени, да бъде акцент, както търсихме инфекционисти, реаниматори на фона на ковид кризата, така че тук трябва да се действа спешно. На този етап обаче, за съжаление, не виждаме идея за реформа, не виждаме концепция, не виждаме цели! Трябва да се направи един добър анализ и да се предприемат необходимите стъпки. Иначе за болницата – да, трябва да има такава болница. Първата копка е направена в 1978 г., повече от 40 години са минали оттогава, през 2003 г. идеята се появява отново, 2014 г. също,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Таваличка, крещяща нужда от реформа на здравната система има, а не просто потребност. Аз заварих здравната система тежко дебалансирана, тя е такава и в момента между болнична и извънболнична помощ, спешна помощ, между отделните специалности вътре в системата, между отделните региони. Здравната система се намира в много лошо състояние. Начинът на финансиране е централизиран, не е обвързан с количеството и качеството на извършените услуги, прави се предварително разпределение на пари, което е създало система, която се е насочила към това да усвоява предварително определени средства, а не да извършва достъпни и качествени медицински услуги. резултат на това ние сме страната с най-висока обща смъртност, с най-къса продължителност на живота, с детска смъртност почти два пъти по-висока, отколкото е средната в Европейския съюз,

и предотвратимата смъртност от различни заболявания, въобще ние сме начело във всички негативни класации по отношение на нашите медико-статистически показатели. Това са обективните данни, които сочат какво е, и които доказват какво е състоянието на здравната система. То е такова не защото аз го казвам, а това са доказателствата, че то наистина е такова. Така че потребността от реформа е спешна. Това, което в допълнение успяхме да направим за два месеца – нито можем да извършим реформа, за нея се изисква и съгласие от Народното събрание, за два месеца можем да направим някои дребни корекции, това, което успяхме и се надявам да помогне на следващото правителство, е да заложим в Плана за възстановяване и устойчивост реформи, на първо място, реформата в детското здравеопазване и да планираме средства до 2024 г., които да подкрепят тази реформа. Защото аз напълно съм съгласен и солидарен с Вас, че и да се изгради детска болница, детско здравеопазване ще има и в други градове, и в други болници и ние не можем да мислим само за нея, трябва да мислим и за тях. Затова е помислено.

Нека нашите деца временно да отидат

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми колеги! Аз ще продължа разговора в същия дух, премествайки фокуса от Националната детска болница към реалните проблеми на детското здравеопазване, защото ние сега имаме нужда от реформа, ние сега имаме нужда от промени. За всички е ясно, че условията, при които се лекуват нашите деца, са повече от притеснителни, те са просто ужасяващи. Реално имаме нужда от допълнително финансиране не само на една болница, а на всички педиатрични отделения в страната, така че да се подкрепят, да се промени материално-техническата база, да се модернизира апаратурата. Ясно е, че ще получим справедливост по въпроса къде са отишли едни пари, кой ги е взел и кой ги е прибрал, това няма реално да реши проблемите на децата, така така че моят въпрос ще бъде малко по-конкретен. В предвижданите от Вас реформи, за които сте положили основата да се случат, предвиждате ли допълнително финансиране с оглед следдипломна квалификация, привличане на допълнителни специалисти в сферата на детското здравеопазване, а също така, тъй като нерядко се налага, за съжаление, за да получат адекватна медицинска помощ и съвременно лечение при определени комплицирани случаи да се търси лечение и в чужбина? Има ли във Вашата представа за реформа в детското здравеопазване предвидени национални програми, според които във водещи български болници – не само в една, ще могат да бъдат канени, за за да могат да участват в лечебно-диагностичния процес и признати специалисти от европейски клиники, така че това да създаде условия за една по-адекватна медицинска помощ наистина на световно ниво и международен обмен на опит и знания? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

предприехме промени в Наредбата за специализация и акредитация на лечебните заведения, които извършват специализацията на лекари. Надявам се в рамките на една седмица да ги обнародваме в „Държавен вестник“. Измененията са в посока, която да позволи на всички специализиращи лекари да получат субсидиране от държавата, а не само както е сега, на тези, които са в рамките на една квота, наречена държавна поръчка. Направихме преструктуриране на модела на специализация, който ще ни позволи това нещо – държавата да плати възнагражденията на всички специализиращи лекари. Това се надявам да спомогне на процеса на специализация, но си давам сметка и че не е достатъчно. Ако ние искаме да повишим интереса към специалността на педиатрията, не е достатъчна промяната в Наредбата за специализация. Необходими са редица други промени, свързани с организацията и с подобряването, ключовият въпрос на финансирането на педиатричната помощ. Без това нещо няма да мине. Това трябва да бъде извършено като промяна, ако искаме да имаме повече желаещи педиатри, а не само пет, както казва доктор Чакъров. Един от ключовете – може би най-важният към решаването на този на този въпрос, е подобряването на финансирането на тази дейност, която по очевидни за всички нас причини, е такова, каквото е в момента. Ще използвам отговора на въпроса, госпожо Председател, да кажа: да, така е. Няма Правителствена болница, но има решение на Министерския съвет, с което Болница „Лозенец“ е определена да обслужва Министерския съвет, Народното събрание и дипломатическия контингент. За тази дейност тя е отделила 116 от своите легла. За първите шест месеца на тези 116 легла по тази линия са лекувани девет души. Това е ситуацията. Благодаря Ви, министър Кацаров. Преминаваме към вторите въпроси от изслушването на Таваличка – Капон. От „Има такъв народ“? Няма въпрос. От ГЕРБ-СДС – заповядайте. ДЕСИСЛАВА Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, във фазата на изслушването стана ясно, че всички изразихме загриженост за децата на България, загриженост за тяхното бързо и адекватно лечение. Вие дори си послужихте с определения, за които аз реагирах, но в процедурата си заявих, че ние сме готови да подкрепим Вашето решение във връзка с преструктурирането на Университетска болница „Лозенец“ в детска такава и припомних, че през 2018 г., а и преди това, само че на етап разговори за прехвърляне на Хематологична клиника в състава на тази болница са водени такива дебати, а и не само, вземано е решение на Министерския съвет. Но да се върнем в в днешния ден. Отговорете ми на въпроса: има ли пречка Вие като принципал на Университетска болница „Лозенец“, която с решение на Министерския съвет е еднолично акционерно дружество към министъра на здравеопазването, тоест Вие еднолично управлявате това лечебно заведение чрез капитала на държавата в него, да вземате подобно решение и защо до този момент, след като над два месеца сте служебен министър на здравеопазването, не сте предприели такива стъпки? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

въпросът в чии прерогативи е вземането на това решение, е риторичен. Той е в прерогативите на министъра на здравеопазването. Защо партия ГЕРБ, която 10 години управлява страната, не е взела това решение, също е риторичен въпрос. Защо партия ГЕРБ, вместо да вземе това решение, е направила схема за невъзможен строеж, неизпълним строеж на детска болница, е също риторичен въпрос. Аз наследих това, идвайки като служебен министър. В края на моя мандат разбрах, събрах всички документи и видях схемата, която сте изготвили, предприех действия за прекратяване на един нищожен договор и предложих на Вашето внимание на днешното изслушване едно от възможните решения. Това не е в правомощията на Народното събрание, но по тези въпроси е добре да има съгласие от всички политически партии, защото моят мандат свършва, Вие ще участвате и в следващото Народното събрание, Вие ще изберете в сегашното ново правителство и Вие трябва да следвате тази политика. Това са неща, които по принцип е добре да се правят дългосрочно, госпожо Атанасова. Имахте достатъчно време. Това, което направихте, е една схема на гърба на болните деца. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „БСП за България“? Заповядайте, господин Михайлов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! Наблюдавайки внимателно хода на дебата, два извода започват да се появяват. Единият е, че ние от дебата за детска болница може да стигнем до космически дебати вече – не само детското здравеопазване, а да включим и цялостното здравеопазване, което не е задача на това питане според мен и, второто, че Вие може да се запътите към подсъдимата скамейка, защото за два месеца не сте взели решения, които не са вземани 10 години. Действително много е комплициран този подход с двете питания, които се обединиха. Така стана и съвсем наскоро и може би няма да има повече въпроси. Аз имам един конкретен въпрос към Вас като професионалист. При анализа, който сте започнали да правите, както споделихте, дали сте взели предвид че това, което каза – тя излезе вече госпожа Атанасова, тук имаше един плах опит на ГЕРБ, който те се отказаха обаче тогава да го реализират, да преместят детската онкоклиника в рамките на Правителствена болница. Колко това щеше да бъде ефективно, е друг въпрос, като познаваме цялата вертикална структура на Правителствена болница клиники разполага и възможности. Много малко хора тук в залата знаят от колко специалисти се нуждае един онкологично болен пациент, та камо ли дете, та камо ли трансплантирано дете, но моят въпрос е: когато говорите за концентрация на звената, имате ли предвид на всяка цена това звено, което е стратегическо за България, да бъде инкорпорирано в рамките на тази детска болница, която предвиждате да бъде създадена евентуално в рамките на „Лозенец“? Благодаря Ви, госпожо Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, това, което изнесох тук пред Вас днес, беше една поредица от нарушения, злоупотреби и закононарушения. В продължение на две години проект, който изначално се е знаело, че не може да бъде реализиран, за който в нарушение на договора и на закона са платени авансово 9 милиона пари и който две години по-късно трябва да бъде прекратен, просто защото друга правна възможност няма. Това е днешната ситуация. Какво друго искате от министъра на здравеопазването да направи в тази ситуация, освен да предприеме действия по това да събере държавните пари, да прекрати един договор, който изцяло е в нарушение на законовата процедура, и да предложи, по възможност, на Вашето внимание някакво алтернативно решение, което аз направих? Нищо повече от това не мога да направя като служебен министър в краткия мандат, който имам. Приемете го, както искате, разберете го, както искате, това е моята позиция, това са възможностите на времето и позицията, която съм имал аз в този момент, това се изправих и казах днес пред Вас, уважаеми народни представители.

Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Прекратяването на този позорен договор беше единственото правилно решение, което може да осигури някой ден да имаме за българските деца Национална детска болница. Нека да си дадем ясна сметка – ние не правим болница за следващите пет или десет години, ние правим институция, която да задава стандартите в педиатрията за следващите 50 до 100 години. Но като лекар, който е прекарал шест години от живота си в Специализираната детска болница, ще Ви споделя, че там условията изобщо не са добри не са добри нито за моите колеги педиатри, нито за родителите, нито за децата и разбирам опасенията, че няма нищо по-постоянно от временните решения. Тревожи ме също да не би едно временно решение да се превърне в постоянно, но трябва да се погрижим за децата си и това трябва да стане в най-скоро време. Като казвам в най-скоро време, визирам в следващите няколко месеца. Единственият изход от тази ситуация, който аз като педиатър и като майка виждам, е децата наистина да се преместят в Правителствена болница, за което адмирирам Министерството на здравеопазването, че мисли за това като възможен вариант. В педиатрията на един етаж има една тоалетна, майките спят на столчета, дори парното не се спира и когато стане април в самите стаи е 40 градуса. Знаете ли при какви условия се лекуват децата? Нечовешко е, разберете, нечовешко е! Ние трябва да решим този проблем сега! Аз подкрепям напълно министър Кацаров, съдействам с каквото мога и наистина приканвам да имаме много добър структурен анализ кои точно отделения могат да се преместят, дали цялата специализирана болница по детски болести... към Правителствена болница ще отиде и детската онкохематология, възможно ли е и детската хирургия да се премести? Това са моите въпроси: кои точно структури ще бъдат преместени, за да може поне частично да отговорим на

предложение, което, ако бъде одобрено, ако бъде широко прието и подкрепено, то може да бъде и детайлно анализирано от експерти като Вас, от хора, които са работили в педиатричната помощ. Не съм аз човекът, който да определи кое отделение, коя структура къде да отиде. Това не е ролята на министъра, това е ролята на специалистите като Вас – на експертите, които да определят тези неща. Ако това е постижимо, министърът ще свърши своята част от ангажимента си. Лично моето впечатление е, че това е напълно постижимо. От данните, с които разполагам за болниците, за структурите, които споделихте Вие, това е напълно постижимо. Въпрос на детайлен структурен анализ е това да се извърши и да се направи в съответните срокове. Ясно е, че това не е нещо, което може да се реализира за един ден, но споделям и срокът, който Вие казахте. Да, това може да се реализира в рамките на месеци – три, четири, пет или шест, колкото са необходими – във всички случаи много по кратък срок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

по тезата, която беше коментирана от колегите преди малко. Очевидно е, че е необходим сериозен, структурен и функционален анализ на потребностите от по-нататъшно развитие на детското здравеопазване. Вероятно такъв анализ има и той е още по-необходим, защото демографските тенденции показват, че едва ли през следващите години ще има увеличаване на раждаемостта. От тази гледна точка трябва да бъдат съобразени обемите на клиниките, които трябва да бъдат предвидени в тази Национална болница. От друга страна, ако няма обстоен анализ на характеристиките на отделните клинични звена и на отделните заболявания, трудно може да се предвиди какъв трябва да бъде обемът, съответно структурата и функционалността на клиниките, които са необходими за лечението на децата. През всичките тези години, докато продължава сагата за Националната детска болница, е имало два важни въпроса. Първият е: има ли финансиране за тази Национална детска болница? И вторият въпрос, който е бил актуален през годините, е: трябва ли да се събори скелето, или трябва да се изгради нова национална болница? Моят въпрос е свързан с това: към днешна дата има ли отговори на тези въпроси? Знам, че има осигурено финансиране, но оттук нататък как може това финансиране да влезе в употреба от гледна точка на новите реалности?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, безспорно е, че такъв анализ трябва да бъде направен, безспорно е, че това не е работа и на Народното събрание. Предлагам да не се опитваме да го правим тук, от тази трибуна. Надявам се, след като върнем незаконно дадените авансово средства по злополучния проект за изграждане на тази детска болница, след като възстановим и тези 9 милиона, да има достатъчно средства да бъде подкрепен проект за изграждане на такава нова детска болница. Дали това ще бъде на базата на преструктуриране на съществуваща болница с дострояване до нея, или доизграждане на нова изцяло нова болница, са различни възможности на едно и също решение. Ние, ще повторя още веднъж: в Плана за възстановяване и устойчивост сме заложили средства за реформа, включително и средства за подкрепа на млади лекари, които да специализират заложили сме, включително изграждане на протонен ускорител, като намерението ни е било това да бъде част от новия детски комплекс, от новата детска болница. Дали ще бъде на нивото на Правителствена, или на друго място, неговото място е там заедно с детската онкохематология. Това сме могли да направим в краткото време, в което сме имали възможността като министър на здравеопазването и като екип на Министерството на здравеопазването да извършим по темата с лечението на нашите деца.

Благодаря Ви господин Министър. Днес ние видяхме какво е еманацията и как може да бъде обяснено едно управление на ГЕРБ, но за това ще говоря в края.

Така че поне една малка стъпка е направена и може би това е стъпката, за която трябва да мислим, когато става въпрос за решението защо това трябва да е на мястото, където има изградена болница? Но знаете ли, господин Министър, в почивката така набързо направих една справка и искам още веднъж да ми потвърдите това, което аз разбрах за двете дружества. Потвърдете ми, че това, което аз виждам през Регистъра, са едни и същи документи. Тук искам всички да чуете: с едно и също решение, с едно и също бордеро, което се вижда в Търговския регистър от 30 милиона, са регистрирани две различни дружества! Извинявайте, но това е измама! Кой си позволява в Търговския регистър да регистрира тези две дружества с едни и същи документи? Въобще не става въпрос за темата, която ние обсъждаме. Аз Ви моля да потвърдите, защото това, което виждам, е, че в началото те имат един и същ състав на Съвета на директорите – Иван Алексиев, Добрин Константинов и Николина Сотирова, след което се вижда, че са направили една промяна

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Капон, да, потвърждавам: на 26 август 2020 г. в Търговския регистър е вписан правен субект с наименование „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД ДП, с единен идентификационен код 206207278, със седалище и адрес на управление град София, Център по хигиена, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ № 15 и Съвет на директорите в състав: Иван Алексиев, Добрин Константинов, Николина Сотирова, с капитал 100 милиона, от който внесен 30 милиона, съгласно Удостоверение с изходящ № 14912 от 25 август на Първа инвестиционна банка. На 8 септември – със същото удостоверение на Първа инвестиционна банка и на базата на същото Решение № 3 на Министерския съвет, в Търговския регистър е вписано второ търговско дружество с наименование „Здравна инвестиционна компания детска болница“ ЕАД с Булстат 206218659, същите седалище и адрес и Съвет на директорите, със същото удостоверение за внесен капитал, със същия предмет на дейност, със същия устав. Тези две дружества фигурират по този начин и до момента. Това е едно от тежките нарушения, които установихме при процедурата, наред с другото тежко нарушение със смяната на възложителя на сключване на договор с невъзможен предмет на изпълнение, на изплащане на авансова сума за строително-ремонтни работи преди да има всякакво проектиране, преди да има дори виза за проектиране.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Кацаров, слушам тук дебата и всеки въпрос, който Ви задават, започва да прилича малко на онзи румънски герой, който повтаряше, че краставицата има 99% вода. Всичко това го разбрахме, само че имам един конкретен въпрос към Вас: за тези повече от два месеца, в които сте министър, да ни кажете какви са конкретните Ви действия и постъпки с факти, които Вие сте предприели за детското здравеопазване в България, не само Вашите констатации, наблюдения, пожелания, посоки, усещания, виждания, мнения и така нататък? Конкретно какво направихте за детското здравеопазване в България?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин за двата месеца и малко, в които съм министър на здравеопазването, успях да прекратя една сделка, която има всички индикации за корупционна сделка и блокира изграждането на Национална детска болница, и да предложа по бързо и по-адекватно решение за това. В този смисъл за тези два месеца аз направих повече отколкото Вие – партия ГЕРБ, с трима бивши министри на здравеопазването, седящи срещу мен, направихте за последните 10 години, защото освен да скалъпите една такава сделка, нищо добро не се е случило на детското здравеопазване през тези години.

Вие, споделихте преди малко, когато говорехте за Вашето предложение, че имате някакъв Ваш, доколкото разбрах, личен анализ и представа

Как Вие го виждате като принципал това преместване, тъй като това е изключително важен въпрос в светлината на това, което предлагате в момента на Народното събрание – да пристъпи в следващите дни или седмици към

от медицинска гледна точка и от каквато и да е друга техническа гледна точка не съществува непреодолима пречка за това болницата, която наричаме Правителствена, да стане част от бъдещата Национална детска болница. Благодаря Ви. „Демократична България“ – заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Дискутираме много темата за детска болница, същевременно тук стана въпрос и за бизнеса или за икономиката в медицината. Дълбоко вярвам, че истинската полза от медицината наистина може да бъде погледната и от икономически план, но става въпрос за ползата за обществото и там инвестицията в детското здравеопазване дава най-голяма възвръщаемост, защото има най-дълъг период, в който може да се осъществят ползите. Изключително важен е въпросът за детската болница, но тук има и един друг въпрос, който за мен лично би бил много важен, и това е въпросът за това как болничното лечение, което е най крайната фраза на лечението, се интегрира с профилактиката, за да може двете да работят успоредно и да получаваме максималната полза за децата. Тоест, как тази болница да служи и за координиращ център за профилактика. Тъй като знаем, че профилактиката спасява живот, профилактиката е икономически ефективна – ваксините спасяват живот. Във връзка с това може много да говорим за ковид, но няма да говорим за ковид. Искам да попитам: как тази болница може да стане и Център за профилактика,

профилактиката е ключова не само в детското здравеопазване, а въобще в системата на здравеопазването и Вие, и аз много добре знаем, че това е тема, която е занемарена, изоставена и погледите на всички са съсредоточени в болниците – там, където са парите, и никога не остава време да бъде развита тази тема. От гледна точка на възможностите на тази база, за която говорим в момента, а тя, освен че е може би най луксозно обзаведена болница, наистина разполага с огромен капацитет по отношение на най-различни видове лаборатории и възможности за изследвания. Така че като база и като предпоставки на това да се превърне в такъв център всички условия според мен са налице плюс възможностите те да бъдат доразвити, ако, разбира се, се стигне до такова решение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“ – заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По данни на НСИ в България живеят около 1 милион и 200 хиляди деца на възраст до 18 години. За тяхното лечение през последните години Здравната каса отделя, около 11% от бюджета си, което е над 4,3 млрд. лв. В тази сума са включени плащанията за капитационна такса на личните лекари за записаните при тях деца, за преглед извън болницата и за лечение в болницата – лекарства и ваксини. С тази скромна сума детското здравеопазване трудно може да се нарече приоритетна област в държавната политика в здравеопазването. Иначе всички, които встъпват във власт и навлизат във властта, са с лозунги за приоритет на детското и майчиното здравеопазване, но за съжаление, видно е, че това остава само декларативно. Също трябва да се отбележи, че тези пари са увеличени едва преди две години за първи път. Повече от 10 години цените не са били въобще коригирани и предишните пътеки са увеличени с 10 до 15%. Въпреки това педиатричните пътеки са едни от най-ниско остойностените. Имайки предвид мнението на водещи педиатри и на лекарската гилдия, аз съм хирург, но специалността „Педиатрия“ е една от тежките специалности в медицината, защото е интердисциплинарна, изключително отговорна. Така че, там наистина трябва да се помисли – директно казвам, за корекция на клиничните пътеки. Същевременно трябва да се намерят включително и финансови стимули и обективно остойностяване и финансиране на доболничната помощ, където би следвало да бъде и е профилактичната дейност. Трябва наистина да се акцентира на на профилактиката. Господин Министър, заедно с Лекарския съюз, с Касата, даже и Вие бихте могли да инициирате да стартира този процес и да бъдем коректни към лекарите, които са на педиатричния фронт. Освен това бих искал да чуя Вашата готовност за реакция с оглед на това, аз преди малко посочих, че в България работят 1735 педиатри. Недостигът е от 450 – 500 педиатъра.

Председател. Важно е това, което ще кажа – позволявам си така да кажа. Говорил съм и с предходни колеги министри на здравеопазването – наистина трябва да се направи един обективен анализ на настоящата ситуация със специалисти – кадровото обезпечаване, възрастовия профил. Там където е необходимо и е критично нивото, наистина, ние, ако сме сериозна държава и Министерството като принципал и субект, който трябва да реализира тази кадрова политика,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Чакъров, споделям Вашата загриженост. Имах възможност да кажа и миналия път, ще го повторя и сега. Имам такава инициатива, проведох среща с Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Обявихме заедно пред медиите инициатива в няколко посоки. Едната от тях е свалянето на лимитите, но другата е корекция в цените на клиничните пътеки. Представени са на Лекарския съюз и на Националната здравноосигурителна каса План за такава корекция, базиран на съпоставка с цените в други държави с развити икономики, с дълбоки традиции в сферата на здравеопазването. Този план предвижда преимуществено корекции и повишаване на цените на точно такива изостанали, сред които са и педиатричните пътеки. Реализацията на този план, разбира се, зависи от НЗОК и Българския лекарски съюз, защото в техните прерогативи е сключването на Националния рамков договор. Направих и още едно нещо в подкрепа на детското здравеопазване и на профилактиката, за която спомена и доктор Симидчиев – подготвихме изменение в основния пакет – в Наредба № 9 на министъра на здравеопазването, което се надявам да успея и да обнародвам в рамките на мандата, който имам, което предвижда въвеждане на патронажна грижа след раждането на децата. Не лечение, не прегледи, а патронажна грижа и помощ за младите родители, на младите семейства от акушерка, сестра или друг специалист, който да помогне точно в тази дейност – в превенцията и в профилактиката в най-ранна детска възраст. Надявам се тази наредба да бъде обнародвана и това да бъде включено в Националния рамков договор. Както споменах, предприех изменения в Наредбата за специализациите, които ще улеснят специализациите на всички лекари, не само на педиатрите. Наистина и Вие ще се съгласите с мен необходимо е цялостна реформа на здравната система. Това са отделни неща, които в малкото време, което имам, с инструментите, с които разполагам, аз съм успял да придвижа напред. Давам си ясна сметка, че това изобщо не е достатъчно, че това не решава всички проблеми и че за това е необходим наистина генерален подход, но това изисква устойчиво правителство, изисква устойчиво мнозинство, което да застане зад една такава реформа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми колеги! Моят въпрос ще бъде кратък и конкретен. Предвиждате ли и може ли да се изгради в България Единна комуникационна система, възможностите на телемедицината, да може да свързва в реално време отдалечени клиники, педиатрични отделения от цялата страна, така че в условията на спешност, когато решенията трябва да се взимат действително бързо и мигновено, да има възможност адекватно и адекватно и бързо съответният пациент да бъде пренасочен след стабилизирането към конкретната клиника, която може да му окаже специфичната помощ, от която се нуждае в момента? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Таваличка предвиждаме такава възможност. Тя е заложена в Плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление обаче, това е нещо, което трябваше да бъде направено миналата година. Защо трябваше да бъде направено миналата година? Защото можехме днес да го използваме като възможност за лечение на ковид, както Вие, казвате. Това направиха развитите държави. Намериха възможността. То не изисква кой знае какъв ресурс. Изисква преди всичко организация – възможността отдалечено да се извършва диагностика, отдалечено да се назначава лечение, да се избегне контактът и по този начин да се избегне разпространението на болестта. Това е напълно осъществимо и в рамките на нашата страна. Напълно възможно е да се развие такава система. Изпуснахме много време и вероятно това ни е коствало много животи. Това, което ние успяхме да направим, е да го предвидим като възможност и финансиране в Плана за възстановяване и устойчивост, който ще бъде финансиран от Европейската комисия. Благодаря Ви, министър Кацаров. Сега преминаваме към изразяване на отношение. Всяка парламентарна група има право общо на 10 минути. От „Има такъв народ“ – заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Първо искам да поздравя колежките – и двете, за позицията, която имат и която отстояват, откакто са тук! името на „Има такъв народ“ и от колегите, които сме в групата по здравеопазване, имате нашата подкрепа за всичко, което правите и ще правите в сферата на детското здравеопазване. Същевременно като хора, които сме – как да кажа – по-стари от Вас, днешният ден ни показа нещо – че скоро детско здравеопазване и детска болница няма да има. Направи ми впечатление, че ние не задавахме много въпроси. Не зададохме много въпроси, защото още от първите отговори бяхме потресени от това докъде е стигнало – да се пипне и да се прави далавера с парите за детско здравеопазване?! Можем да си представим, след като там е пипнато, за какво се е касаело през последните десет години! И пак в тази връзка не искахме да питаме, защото е ясно, че прокуратурата в този си вид няма да даде отговор и няма да даде справедливост на това, което се е случило. Ако има нещо, на което можем да разчитаме, е ето тази папка (показва) и на Комисията, която е тук, за да направи и да даде отговор на гражданите и на нас кой какво е правил, защо го е правил и къде отидоха парите? Защото няма нещо по-страшно от това, да крадеш пари от детското здравеопазване! Що се касае до това – да приключим с какво е било – оттук насетне какво трябва да се направи според мен и според нас: Първо Министерството на здравеопазването в най-кратък срок следва да ни представи варианти – не само варианта „Лозенец“, а варианта събаряне на съществуващата конструкция или изграждане на ново петно. Аз не мога да разбера какво Народно събрание сме ние и какъв висш орган е, след като тук не може да се реши да се намери едно петно или да се намери начин, по който да бъде финансирано едно от най-важните лечебни заведения в страната! Редно е Министерството на здравеопазването в най-кратък срок да ни представи варианти и това какво можем ние, включително и с промени в наредби или в закони, да променим, за да може този въпрос да се приключи един път завинаги. Не зная колко време ще е нужно и колко време трябва – според мен не повече от

Следващият момент, който е – тук го поставиха доста колеги, децата не са само в София, деца има и във Варна, деца има и в Ягодина. Какво правим за тези деца? Защото условията там не са по добри от условията, които са в детската болница в София. Даже има места, където тези условия са още по-зле. Защо е така, колеги? Този вариант на система на здравеопазване в България, по който се финансират клинични пътеки, довежда точно дотам. Вероятно всички сте получили в кутиите си едни жалби от една болница, която иска да прави инвестиция за 100 милиона или за 140 милиона. Задавате ли си въпроса защо тази болница не е инвестирала в детска болница? Аз мога да Ви обясня защо. Защото по линията на този закон за лечебните заведения и по здравноосигурителния закон – всичко е лобизъм и търговия! Защото парите не са в детското здравеопазване, а парите отиват там – в кардиологичните пътеки и в стендовете. Може ли това да се промени и колко години трябва да минат, за да се променят пътеките, и цялата тази система на лобизъм да изчезне? Какво е необходимо, за да приключи цялата тази история един път завинаги и радикално? Необходимо е да се приеме нов закон за лечебните заведения и цялата тази система на търговските дружества да бъде премахната – поне за обществените лечебни заведения, частните нека да бъдат както искат. Това е начинът на извършване на една реформа и това е начинът да спрем да говорим за детска болница – другият път ще говорим за АГ и за всякаква друга. Надявам се, че някога ще се получи едно правителство и един парламент, който най-сетне да постави и проблемите на здравната реформа, но на истинска здравна реформа, като най-важни за страната, защото това не търпи повече отлагане. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Кацаров, слушайки нещата от тази трибуна днес, разбирам едно – че наистина сте специалист по някакъв тип организация на здравеопазването, която е неизвестна за нас, които сме мениджъри в тази посока и сме завършили точно това, но със сигурност не разбирате от медицина и от спазване на българското законодателство. По отношение на детското здравеопазване и детската смъртност. Искам да Ви кажа, че универсалният показател, който измерва качеството на здравеопазването в една страна, е именно детската смъртност. За последните години детската смъртност е показателят, който бележи трайна тенденция за намаляване в нашата страна. Уважаеми господин Кацаров, в изказванията си казахте, че не сте очаквали да сте още служебен министър на здравеопазването. Това беше и все още е очакването на цялото българско общество, на всички колеги – лекари, с които се подиграхте, защото щетите от Вашата тримесечна дейност – не мога да я нарека работа, загробват здравеопазването на България за години напред. Кой ще носи отговорност за Вашите действия, кой ще върне доверието в институцията Министерство на здравеопазването? Вие я осквернихте и действията Ви по казуса с детската болница са поредното доказателство за това. Договорът за строителството, реконструкцията на Националната детска болница се превърна в един политически проблем, зад който прозират сериозни финансови интереси за усвояването на едни 8 млн. лв. за проектиране на строителство на бъдеща сграда. И министър Ананиев знае за това, аз също знам за това. Да, радвам се, че сте изпратили всичко това, което сте събрали в тази папка, на прокуратурата. Там ще кажат кой искаше да прекратим договора, за да получи 8 милиона за проектиране. много интересен казус със сериозен политически привкус. Със сигурност познаваме българското законодателство, със сигурност сме стартирали не една и две обществени поръчки, със сигурност Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столична община – навсякъде работят юристи – същите работят и при Вас в момента. Запознати сме и с Общия устройствен план, и с Подробния устройствен план, и със Закона за обществените поръчки, и със смяната на изпълнителя, питали сме Агенцията за обществени поръчки – министър Ананиев го е направил, има надлежен отговор. Всичко станало е абсолютно законно. Но днес Вие тук – от тази висока трибуна, имахте една-единствена цел

Единственият пострадал от Вашите действие до момента, господин Кацаров, ще бъдат отново българските деца. Прекратявате действащ и изпълняващ се вече договор за изграждането на дългоочакваната детска болница. На база на какво анализ, проучване, нова по-добра идея за детска болница или по-бързо реализиращ се проект?! Какви са аргументите Ви и какъв е графикът за реализирането на бъдещата детска болница? Имате ли терен, имате ли градоустройство, ПУП или виза за строителство? Каква е концепцията Ви за новото лечебно заведение? Или отново пожелания, виждания, разбирания, реформа в здравеопазването – смесване на всичко онова в една страхотна, бих казал, сензационна програма, която направихте тук под формата на фойерверки, или просто прекратявате изпълнението и реализирането на детската болница, без да си давате сметка, че подготовката и провеждането на новите процедури, за които още нямате дори концепция, ще отнеме близо десетилетие?! Какви неустойки трябва да плати държавата на Здравната инвестиционна компания за детска болница за направените дотук разходи, които са направили? Целенасочено ли ще ликвидирате държавното търговско дружество, което реализира проекта? Как ще обясните на обществеността изгубените милиони? Колко време и пари още трябва да бъдат пропилени, за да бъде направена тази национална детска болница? Прекратяването на действащия договор за изграждането на детската болница се обосновава с писмо на МРРБ, в което не се сочат правни основания, няма и реален отказ за продължаване на процедурата по изработване на ПУП и изменение на Плана за застрояване. Няма такива посочени в писмото, защото реално основание за спиране на процедурата няма. Ето го писмото сградата е там, има акт за държавна собственост, има всички документи, има правни основания. За писмото на МРРБ обаче няма правно основание, и то препоръчва, коментира успешността на инвестиционното намерение, но по никакъв начин не сочи какво е законовото основание да се допусне нанасянето на сградата в ПУП. И това правно нищо се използва, за да се прекрати действието на съществуващия договор, без да информираме обществото какво ще се направи, за да има нова детска болница и колко време ще отнеме това! Липса на каквато и да е прозрачност от самото начало, откогато сте служебен министър, без да Ви е грижа за последствията от действията Ви! Да, Вие не сте избран за наш министър от суверена, както казват от „Има такъв народ“, но това не означава, че действията Ви трябва да бъдат лишени от чувство за отговорност. И сега възниква въпросът: след неаргументирания отказ на МРРБ да разреши реконструкцията на напълно законна сграда – държавна собственост, вместо да си търси правата в МРРБ, решава да прекрати договора?! И защо Вие, като едноличен собственик на капитала на това акционерно дружество, не издадете протокол на едноличния собственик на капитала, за да прекрати договора, а само хвърляте в публичното пространство пожелания в тази посока? Болница „Лозенец“, господин Кацаров, е еднолично акционерно дружество, което е Ваша собственост. Като министър имате право да го преобразувате, имате право да започнете някакви действия за изграждането на детската болница, а не само да правите пожелания в тази посока. За два месеца и половина единственото нещо, което сте направили, е да съберете една папка, повтарям – със законни процедури и документи, и да направите внушението, че, видите ли, някой не си е свършил работата като хората! Действате с размах – пагубен размах, за системата на здравеопазването. Но децата имат нужда от тази болница не от Вашата арогантност и лъжи. Посегнахте на всичко важно и изконно в системата на здравеопазването. Сега посягате и на здравето на децата.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! За мен е много трудно след това, което каза професор Ангелов, да бъда неемоционален ще се опитам поне да бъда обективен. Тук веднъж господин Ананиев съвсем неоснователно ме обвини в манипулиране на общественото мнение по повод на един парламентарен въпрос. Спомняте си го сигурно, господин Ананиев? Но аз, първо, съжалявам, че толкова се проточи това питане. Това демотивира интереса на нацията, която в момента ни гледа по Канал 1. Два часа и половина за един действително много важен въпрос, но с толкова много въпроси, мнения, които се повтаряха – това не беше в интерес на дебата. И трябва ръководството на Народното събрание – това се случва вече за втори път, госпожо Председател, когато има две питания, обединете ги в едно, да има ефективен брой въпроси, ефективен брой коментари на принципала. Така всички са уморени, залата е наполовина пълна, а въпросите са действително сериозни. И сега, като свършим с коментара на организацията на това питане, да минем към същината на проблема. Кои са неговите три опорни точки? Първата опорна точка: какво се случи дотук с детската болница, кой ни доведе до това състояние, кой носи политическа отговорност? Аз нямам никакво право от тази трибуна и съветвам всеки да не си позволява оттук да говори за разгромяване, за унищожаване на едно или друго нещо, да вменява вина на този или на онзи, тъй като тук са политически въпроси, които ние решаваме, водим политическа дискусия и търсим поемането на политическа отговорност. И нека цялата нация да знае, че политическата отговорност за липсата на детска болница се носи изцяло от партия ГЕРБ през последните 12 години! Преди три години, благодарение на парламентарната група на Българската социалистическа партия, Дружеството „Педиатри“, или асоциация, внесе този въпрос в парламентарната зала по време на коментара за бюджета и от това произлязоха няколко помпозни съвещания на Здравната комисия, които не доведоха до нищо друго, освен че статутът на Клинична база „Лозенец“, да бъдем прецизни в определенията си за клиничните звена, се превърна в ЕАД. Нито се премести там детската болница, нито се премести детската онкохематология, нищо не се случи! Онова, което се случи обаче след това, е, че бяха създадени – и това го знаем всички, които сме се интересували от този въпрос – тези дружества, които до момента, както и да го гледаме юридически, доктор Кацаров, както и да го гледаме юридически, професор Ангелов, отговорете ни и двамата на този въпрос, и отговорът е еднозначен: свърши ли се нещо за детската болница? Не! Скелето стои мъртво, пари се раздават, работа не се е свършила нито на йота! Още повече скандално е и тук аз Ви вярвам, че обект, който го няма в ПУП ПУП повече от 10 години, се коментира като възможен за проектиране! Това е абсолютен нонсенс! И тук говорим за политическа отговорност. Тези, които са допуснали това, трябва да си я понесат докрай, а това сте Вие, колеги от ГЕРБ. И аз един път Ви казах: разсипахте не само детското, разсипахте цялото здравеопазване за тези 12 години с всичките си действия, които предприехте! И оттук нататък, за да не бъдем толкова кардинални и да преминем към втория пункт, който е по-важен – не какво се е случило, кой ни е докарал дотук. Ясно е кой ни е докарал тези, които ни управляваха допреди два месеца! Сега въпросът е: какво да се направи? Тук аз имам някои забележки към Вас, да бъда, с цялото ми уважение, съвсем откровен, и то в тона, който професор Кирилов Ви зададе съвсем конкретно: когато излизате на едно питане пред уважаваната зала на Народното събрание, пред очите на цялата нация, трябваше още сътрудниците да Ви подготвят с един анализ, да Ви кажат: да, ние предлагаме да се премести в База „Лозенец“ тази болница на базата на това и това, като анализ. Иначе това предложение наистина увисва, хората започват да се чудят – след четиричасов дебат, както каза колегата и аз го поздравявам, то се оказва, че детска болница май скоро няма да има! С предложенията за международни конкурси, с предложенията за обществени поръчки – знаете как вървят етапите на обществените поръчки. Всичко това оставя българските майки, и на мен ми идва този черен спомен с майките отвън те пак ще дойдат тук и ще потърсят отговорност на всеки от нас. Защото аз съм преместен, като асистент, когато започна този строеж – преди 35 години, в ИСУЛ. Моята кариера почти свършва, доктор Кацаров, но болницата я няма. Това кажете на майките! Аз съм бил 20 години детски онколог и знам какво е смъртта за децата, и още повече – за техните майки! Това, което е реализирано пред очите на цялата нация, е безобразие! Тотално безобразие! Това трябва да се прекрати! Трябва във Вашите кратки периоди, които остават, на компетентност, на възможност за ръководство на това Министерство действително да направите анализ, действително да предложите това решение, ако то е целесъобразно. Аз Ви отговорих в нашата лична среща – не смятам, че там може да бъде преместена детската болница, не може. Ако ще местите само Митев без хирургичните звена, без онкохематологията, това е непрофесионално! Всички звена трябва да бъдат в едно цяло, тъй като комплексността на услугите е основно условие за ефективността на медицинската помощ в днешния XXI век – не сме в XX век! Когато започнах своята работа като асистент, 80% от нашите деца умираха с диагнозата „Остра левкемия“ – сега 80% от децата оживяват, доктор Кацаров. Само че обърнете се към данните на един орган, който няма нищо общо с трансплантациите, и това ГЕРБ направи – вкара Агенция „Трансплантации“ в един там... на Агенция по надзор, дето нямат нищо общо! И ще видите, че детски трансплантации в България почти не се правят вече, почти не се правят! И да не говорим за аргументи, че имало лаборатории. Лаборатории се аутсорсват, почти никъде вече големи болнични звена не ползват лични лаборатории. Ако Ви кажа, че като бях в Упсала, техните скенери се разчитат в Австралия, и ефективно се разчитат в Австралия. Тоест не са лабораториите съвкупността от високотехнологични звена в една национална болница. Една национална болница създава възможността едно дете да бъде излекувано пред очите на неговата майка, а това е най-важното нещо! Така че да завършим това отношение, за да не тормозим повече българските зрители и българския народ. Опитайте се в рамките на Вашите временни пълномощия да направите този анализ, да предложите това на Народното събрание – то ще Ви подкрепи изцяло, смятам. А това го дължим на българските майки. Благодаря. Процедура по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, преди малко направихте нарушение на Правилника събрание, като взехте отношение от трибуната и ме репликирахте. Но аз приемам това като комплимент от човека, който е вносител на поправката Ванко-1, която изкара от затвора осъден престъпник. Благодаря Ви.

копие от внесения законопроект, за да видите кои са вносителите на поправката. Считам обаче, че за разлика от троловете по Фейсбук, които работят по поръчка, Вие като един професор би трябвало да сте чули достатъчно дългите обяснения, които се намират и в Уикипедия, за да знаете, че твърдите нещо, което е лъжа.

направен от ГЕРБ професор доктор, направен от ГЕРБ шеф на клиника и още на не знам какви неща за чест на Александровска болница, приемете онова, което Ви казах, като израз на потрес: как е възможно един човек на това ниво да игнорира цялото законодателство, свързано със строителството и градоустройството на България, и да каже, че нищо не го интересува, защото са се намерили юристи в продължение на няколко години, които да му кажат, че това може да мине?! Приемам, че така управлявахте държавата.

Аз съм юрист. Вие написахте ли на министър Ангелов като юрист отговор? Защо не го консултирахте?

За 10 години, откакто работя като детски лекар, мога най-отговорно да заявя, че по времето, когато когато ГЕРБ управляваха Здравното министерство, за детското здравеопазване не беше направено абсолютно нищо. Детските клинични пътеки продължиха да бъдат най-ниските, детската ни смъртност продължи да бъде почти два пъти и половина по-висока, отколкото тази в европейските страни.

Ще дам само една справка – анализът на нуждите, за който министър Кацаров спомена, беше многократно изискван от Инициативата за истинска детска болница по всички възможни канали по Закона за достъп до обществена информация, чрез петиция, подписана с доста хиляди подписи – 6800 физически подписа! Национална гражданска инициатива, на която до ден днешен няма отговор!

ТАНЯ АНДРЕЕВА: ГЕРБ излъга медицинските сестри, че даде 40 милиона. Къде са тези 40 милиона? Медицинските сестри така и не ги видяха. Министър Ананиев излъга специализантите си, че са приели всички наши искания. Не беше прието нито едно от нашите искания за промяна в Наредбата за специализация, която министър Кацаров сега променя. Излъга педиатрите – две години и половина видяхме, че не се случи нищо. Болницата в Ливърпул е построена за две години и половина. Имахте 10 години, господа от ГЕРБ, да ни направите детската болница, вместо да ни обвинявате, че министър Кацаров за три месеца не я бил направил! прекрати този позорен договор! Защото не знам как Вие си мислихте – декември 2018 г., че ще санирате един изоставен строеж, който е обявен за събаряне през 2011 г. и не съществува в правния мир?! Нека да загърбим тази лоша страница, да се надявам никога повече да не се връщаме към нея, и да започнем отначало цялостното изграждане на детското здравеопазване с една добра стратегия за развитието на детското здравеопазване, с едни

и средната възраст е над 60 години. Ние спешно трябва да решим кадровия дефицит в сферата на детското здравеопазване, трябва да помислим за профилактиката… …трябва да помислим как да интегрираме във всички съществуващи структури, които отговарят за профилактика, за доболнична помощ, в страната, така че да работят съвместно в интерес на децата и така че всички нерешени случаи да бъдат накрая диагностицирани и лекувани в Националната детска болница преди да заминат за чужбина. Защото сме свидетели колко много кампании за набиране на средства има. И нека да стане ясно – доброто решение за преместване на сега съществуващата Педиатрия в в сградата на болница „Лозенец“ – нека да бъде ясно, това е временно решение, и то по никакъв начин не може да отговори на нуждите на българските деца в следващите 50 до 100 години. Нека имаме ясни срокове за изграждането на нова сграда на детската болница. И тук вече експертите ще решат къде точно е мястото, колко точно легла ще бъдат, но нека изграждането ѝ да стъпи на един много подробен анализ, и то направен отсега. Защото аз наистина не съм сигурна, че ние, педиатрите, макар и да сме предоставили този анализ, сме в състояние да извършим подробен такъв, планирайки цялата заболеваемост за следващите 20 – 30 години. Аз съм говорила с експерти от чужбина, изготвили такива анализи за най-големите болници. Това е един процес, който отнема около И защо пък да нямаме международен архитектурен конкурс? Как в нормалните държави целият процес – от анализа до първата операция, отнема средно около пет години, а тук да не можем да го направим? Ако бяхме започнали преди пет години, вече нашите деца са в тази болница. Но да не се връщаме отново назад. Нека всичко, за което говорим дотук, най-накрая да бъде прозрачно и най-накрая исканият от нас Обществен съвет да се случи, защото управляващите идват и си отиват, както видяхме, но изграждането на детската болница трябва да бъде гарантирано от тази трибуна и трябва да бъде ясен приоритет на всяка една политическа партия. Детското здравеопазване е въпрос на планиране за следващите години и то трябва да бъде устойчиво във времето. Имаме нужда от ясен гарант, че няма за пореден път да започнем детската болница и да я оставим в нищото, както министър Ананиев и министър Ангелов направиха.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Министър, до голяма степен ние, от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, сме удовлетворени от отговорите, които Вие представихте, позициите и перспективите, които се очертават за функционирането на системата на здравеопазването. Още в самото начало не бих искал да влизам в в спор с колегата, но, доктор Христов, най-коректно бих искал да се обърна към Вас, че моето скромно мнение е да оптимизираме клиничните пътеки, без да се противопоставяме – кардиолози, инвазивни колеги. Явно е необходимо да се оптимизират всички пътеки, а видяхме, че клиничните пътеки в педиатрията имат остра нужда да бъдат обективизирани с оглед на труда, отговорностите, въобще сложността на отговорността, която имат колегите в тази сфера. Явно е необходим цялостен преглед и на другите клинични пътеки, но тук отговорността е и на Лекарския съюз, и на Касата да реализират необходимите процедури. Но към Вас се обръщам, господин Министър, Вие вече изказахте, но още веднъж, изразявайки нашето отношение, добре е Вие да инициирате – имате тази възможност, разговорите и процедурите по отношение на клиничните пътеки в сферата на педиатрията. Другото, което е видно – говорейки днес за реформа в педиатричната помощ в системата на здравеопазването, тя е безспорно необходима, но е необходима реформа като цяло в системата на здравеопазването. И тук ще си позволя да изкажа това, че ние от ДПС вече не от една, не от две години, може би от пет-десет години апелираме за реформа в системата на здравеопазването. За съжаление, ние не сме чути. Добре е, че Вие подхващате тази тема много сериозно, с оглед на състоянието, в което се намира системата на здравеопазването. Тя никак не е добра. Ние споделяме, че тя не е добра. Факт, който безспорно е красноречив, надявам се, което ще кажа – ако не се лъжа, 2003 г. функционирането извън Министерството, естествено, имам предвид към Касата, системата на здравеопазването стартира с 800 млн. лв. В момента е към 5 млрд. лв. Медицинската компонента ли, имам предвид целия медицински персонал, лекари и всички, които работят в системата на здравеопазването ли, са доволни, по-доволни, или пациентите са по-доволни? От статистиката, която и Вие изнасяте на база заключения от страна на Световната банка, ние сме страната, където лекарствата са най-скъпи, най-много се доплаща, пропорцията болнична – доболнична помощ, за съжаление, е много притеснителна, затова и се разходват много повече средства, ефективността на разхода на финансовите средства не е такава, каквато трябва да бъде. Ако се изнесе тежестта и се изпълняват функциите така, както ефективност има в доболничната помощ, но за това трябва да се направят необходимите стъпки, считам, че това трябва да стартира още отсега. Основният инструмент това да стане е в разговорите, преговорите, които ще се водят с Лекарския съюз, с Касата за бюджета за следващата година. Ние ще видим още тогава дали има такива намерения тези, които ще управляват в следващите месеци до актуализация на бюджет, или... С актуализацията на бюджета това няма как да стане, но поне с бюджета за следващата година да стартират тези първи стъпки. За това, че системата е такава, колеги, всички трябва да застанем и отговорно да кажем, че отговорността е на всички ни, които сме имали отговорности в един или друг етап от функционирането на системата. Ние сме изразявали нашата позиция, но тя не е била чута и не е имало политическа воля. За съжаление, ако трябва да си отговорим на въпроса дали днес има политическа воля за реформа да се обединим всички и да имаме консенсус – не, за съжаление, няма. Ние призоваваме днес от нашата парламентарна група, от нашата политическа сила, наистина да оформим политически консенсус, защото виждаме животът на 45-ото, очертава се и на 46-ото народно събрание, няма да даде отговор на тези въпроси. Трябва да се обединим, да има диалог, в диалогична среда да ги решаваме тези въпроси! Хората имат очаквания и ние всички носим отговорности за това. И призоваваме наистина за диалог и консенсус, така че най-после с надпартиен политически консенсус да подходим и да стартира тази реформа, и тя да бъде заложена в следващата година, както и в редица други сфери, естествено – и в образованието, социалната сфера и така нататък, но днес тук обсъждаме и дискутираме реформата в здравеопазването. Надявам се, че дисбалансът за доболнична – болнична помощ, както и в частта за педиатрията, още със следващите бюджети да бъде взета под внимание, предвид, и да бъде заложено така, че да стартира и там, и колегите, които са на предния фронт, изцяло и в педиатричната помощ, да бъдат така достойно оценени с работата си. Наистина е необходима воля да пристъпим и да ги решаваме тези въпроси. Вижда се, че ефективността не е такава, каквато трябва да бъде. Считам, че днешното изслушване беше ефективно и се надяваме на следващи реални стъпки и действия, господин Министър, и очакваме даже първи стъпки за краткото време, което Вие имате, това да бъде направено. Благодаря

Благодаря Ви, господин Министър, за изчерпателните отговори. Аз ще се опитам да обобщя фактологията по няколко части като няколко саги, които аз успях да си запиша. Сагата по скелето, за което е видно, че е негодно, но се правят опити то да се укрепи, пък на него и да се строи. Как оздравя това скеле между 2011 г. и сега, това е един добър въпрос за специалистите. Оказа се, че няма ПУП, а дори, както знаем, и зайчарник в Банкя не можем да направим без ПУП. Има две дружества с еднакви документи, с една вноска от 30 милиона. И тук въпросът е абсолютно ясен – какво работи Агенцията по вписванията? Но едно е сигурно – двете дружества са две хранилки. И това, което трябва да знае обществото, е какви са им заплатите на тези две хранилки. Имаме липса на оценка на текущото състояние на конструкцията, обаче, от друга страна, видно, проект няма. Какъв е начинът на формиране на цената, си задавах аз въпроса, докато Ви слушах тук, защото, видно, някъде битката е за едни сто милиона. Ама, тази битка е стигнала дотам, че като видят сто милиона и въобще не ги интересува какво е детското здравеопазване. Без наличие на архитектурен и конструктивен проект, върху какви изобщо обстоятелства – аз тук разбирам, че ги няма. Трябва да кажем, от това, което ние разбрахме, че реално налице не може да има никакъв друг изход освен това, че са платени по дейност 2, както Вие го нарекохте – и тук казвам, надявам се да съм записала правилно цифрите, вместо 130 хил. и 88 ст., видно по процедурите, са платени повече от 9 милиона по дейност 2, обаче – забележете! Големият въпрос е дали тези 10% не са някаква комисиона? Това как Ви звучи, колеги? наистина съмненията и на обществото за това. За никой от нас няма приоритет, който да е поставен над и пред детското здраве. Алина е на пет. Тя е събирателният образ на едно от тези наши деца. Да чуеш диагнозата, че детето ти е болно от рак, е най-тежката диагноза, диагноза, която може да чуе всеки родител. Да мине родителят през това да има химиотерапия, имунотерапия или всякаква друга терапия, в която опада косата на детето, в която виждаш кръвоизливи по кожата, в която усещаш, че имаш само едно в тази страна, и то са прекрасните ни лекари тези, които са готови при ужасните условия, при които работят, да бъдат с теб и до теб, с обществото, което е пред теб. На Алина започва да ѝ прилошава. Тя не може да усеща храната. Агресивната терапия разрушава сетивата ѝ, обаче агресивната корупция разруши здравната ни инфраструктура. За Алина болницата е втори дом. Живее между банките, които ѝ вливат, и мечтата ѝ да излезе от болницата, а други са между проектите и фалшивите дружества. Тя търси вкуса на тази храна, а те търсят вкуса на парите. Това видяхме тук. Там, където обичат децата, там където имат отговорност към тях, там където смятат, че бъдещето са тези деца – там има иновативна медицина, пазят достойнството на родителите и на лекарите. Преди няколко години от Стара Загора дойде при мен едно дете. Беше със сепсис. В урила течеше урина отстрани, но там имаше най-добрите лекари – професор Шмилев, професор Иванов. Знам колко е важно ние да подкрепим иновативната медицина и добрата медицина, защото кадрите, педиатрията, сестрите – това са важните. Изглежда битката не е за един живот, а е битка за 100 милиона. В една държава, в която един лев е повече от един живот, това е безхаберие.

колеги, а към главния прокурор на Републиката някога, който ще имаме.

тъй като в Правилника, в новия текст на Правилника, има, че времето на заседанието се удължава с времето на прекъсване. Наистина това е написано в чл. 58, ал. 2, което урежда прекъсване по искане на парламентарна група, а не по искане на председателя – това исках, да си направя справка. Да приемем, че времето на заседанието се удължава с времето на прекъсване, тъй като не съм сигурна, дали го оформихме по искане на председател – двете прекъсвания, или на група. Смятам, че за процедурните и по начина на водене въпроси ще ни стигнат тези

Друга процедура има ли? Има. Това не е по начина на водене. Не знам. Може би като лично обяснение, като нещо друго.

Уважаема госпожо Председател, искаме удължаване на времето до разглеждането на седма точка – изслушването на председателя на Здравната осигурителна каса. Това е актуално

имам да Ви кажа нещо, което е отвратително. Това дете от Стара Загора, за което си позволявате Вие тук да говорите, и Бог ми е свидетел, и колегите ми са свидетели, че откакто сте в този парламент, Вашето име аз пред тях съм го защитавал и Вие си позволихте да извадите детето – моята кръщелница, която возехме по нощите в Пловдив. Вие, да използвате това дете… Ама, аз случайно съм тук, а родителите, които ги няма, а роднините, които ги няма, за да излязат и да Ви кажат в очите, че е непочтено, подло и гадно да се заигравате с деца.

Моля Ви, не съм дала думата. Приемаме, че колегата Манев е емоционално ангажиран. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Моля за тишина в залата! Не е споменато име на детето и не е споменато нещо, което да го идентифицира. Добре. Моля Ви! Колкото повече обяснявате, толкова повече става ясно за кое дете става дума, ако искате да запазите анонимност, не може да стане с обяснение.

и да репликирате говорещия преди това, без да имате право на това по начина, по който го направихте. Позволихте си да има обидни квалификации от залата и да ги толерирате, без да направите забележка. Допуснахте да се превърне в говорилня и не в шоу, а в грозен цирк и в трагедия. Защото тук имаше говорещи по тема „Здравеопазване“, които си позволиха да превърнат изказванията в силно емоционални, вдъхновени речи с цел да манипулират публиката, защото смятам, че тук присъстващите много добре разбраха каква беше целта на техните изказвания. Недопустимо е и това не може да се случва, ако председателят върши своята работа. Крещим си, всички крещим, затова защото Вие го допускате и е крайно време да разберете, че председателстващият на Народното събрание е пръв сред равни и няма допълнителни екстри или повече права от всички останали. Ако не спазваме правилата в това Народно събрание и показваме неуважение към институциите, няма как да убедим българските граждани, че искаме институциите да съществуват и да имат някаква сила. Така че много Ви моля, не допускайте това да се случва повече. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Благодаря, госпожо Кирова. Сега да пристъпим към следващата точка, за която удължихме времето:

Госпожо Кирова, да Ви платя ли нещо за консултация по начина на водене, или ще ни третирате като Общинския съвет на Видин? (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, госпожо Дончева. Уважаеми колеги, правя процедура по допускането на господин Петко Салчев в пленарната зала. Моля, който е съгласен да бъде допуснат господин Петко Салчев – председател на НЗОК, да гласува.

Не е добре председателската маса да се обяснява така, затова Ви казах: седнете, не сме във Видин. Ако искате, после ще се разберем. Моля, приключете гласуването и обявете резултата.

Госпожо Дончева, позволявате си да се обръщате към мен поименно и да ме споменавате по отношение на работата на Общински съвет – Видин. Като начало, никога не съм го председателствала и не съм вземала думата по такъв грозен начин, защото никога не е имало такъв грозен водещ на заседанията. Що се отнася до заплащането, госпожо Дончева, нямам нужда Вие да плащате за моите консултации. Много добре зная кой на Вас Ви плаща, така че много Ви моля, бъдете така добра да проявявате уважение, защото ще получите това, което викате насреща си.

Не върви да закриваме заседанието, след като сме го удължили. Господин Салчев е на пропуски. Не смятам да преча на никого, който иска да се изявява, за да се покаже, напротив. Добре, заповядайте за представяне на мотивите.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Нека да изложа пред Вас хронологията на събитията, които ни разтревожиха, за да направим днешното запитване. На 21 май 2021 г. седмица след клетвата на служебното правителство в Гербовата зала на Президентството, в Деловодството на Президентството постъпва писмо от „Търговска лига“ до президента Румен Радев. В писмото професор Николай Димитров – медицински директор на Университетски болници „Сърце и мозък“ – Бургас и Плевен, и главен секретар на Медицинския университет – София, информира президента, че „Търговска лига“ разработва мащабен проект за създаване на нов Медицински университет в Бургас с филиал в Плевен. В същото писмо „Търговска лига“ искат среща с президента, за да го запознаят с проекта „Нов медицински капацитет“ и искат от президента Румен Радев да подкрепи интегрирането на този стратегически според „Търговска лига“ проект в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Молбата за среща е по възможност да се състои в началото на юни 2021 г. На 31 май 2021 г. – 19 дни след клетвата на служебното правителство в Гербовата зала на Президентството, в Министерството на здравеопазването постъпва заявление от МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД, с което са заявени нови медицински дейности с нов адрес: област София, Столична община,

отделно ще се изградят още няколко структури без клиники, без легла – предимно лаборатории. В болницата ще има изключително бутикови и високотехнологични дейности, като кардиохирургия, неврохирургия, нуклеарна медицина. По всички тези специалности на територията на София няма недостатъчност. В София кардиохирургиите са поне пет, още повече са неврохирургиите. В болницата се предвижда да се отвори лаборатория по медицинска генетика, която е нужна и при предписването на най скъпите медикаментозни терапии, например в онкологията, а и не само – защото това е бъдещето на иновациите. Освен бутикови, в лечебното заведение има и много комерсиални дейности, от които страната, и в частност София, също нямат нужда, тъй като са прекалено много и в момента. Такива са медицинската онкология, инвазивната кардиология, гастроентерологията, акушерството и гинекологията и така нататък. Намерението за построяване на новата болница се случва на фона на пренаситеността от болници за активно лечение в страната – ние сме на първо място в Европейския съюз по този показател на глава от населението и според Евростат у нас има 624 легла за активно лечение

2021 г. Министерството на здравеопазването стартира законовата процедура по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, като по този начин се заобикаля нормативното изискване на чл. 37а от Закона за лечебните заведения за разкриване на нова болница, нова сграда, като изпраща писмо, което пристига в НЗОК, забележете, на 22 юли – четвъртък! В този момент НЗОК действа светкавично и в рамките на един работен ден – 23 юли, петък, извършва оценка на бюджетното въздействие. В писмо от 26 юли в понеделник, на НЗОК, подписано от управителя на НЗОК – Петко Салчев, се казва: „По отношение на възможностите за финансиране на заявените от МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД на новия адрес в село Казичене нови медицински дейности НЗОК счита, че съответните средства за финансиране на тези дейности ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за периода, забележете,

Сега по процедура трябва да отговори господин Салчев в рамките на 10 минути. Доколкото разбирам, всеки момент трябва да… (Петко Салчев съобщава,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

през 2015 г., като там не се изисква становище на Националната здравноосигурителна каса. Негова редакция е направена през 2018 г., където е поставено изискване за становище от Националната здравноосигурителна каса

където тълкувателното становище е разширено – че трябва да се изпрати допълнително съобщение на този, който е вносител на искането.

Становището, което ще дадат те, не влияе върху последващата процедура по чл. 37б, тъй като независимо какво е становището, то отива в Изпълнителната агенция по Медицински надзор, която впоследствие изисква анализ на необходимостта от болнични легла, от една страна, от втора страна, изискват, както и в момента се прави, каса да се даде информация колко сключени договори има на съответната територия. В изпълнение на чл. 37б Националната здравноосигурителна каса е представила становище по искането на болницата, която е кандидатствала пред Министерството на здравеопазването. Съгласно чл. Закона за здравното осигуряване директорът на РЗОК не може да сключва договори, съответно допълнителни споразумения с лечебни заведения, които не са подавали заявления в съответните срокове, независимо от причините за това, както и случаите, в които се заявява желание за разширяване на предмета на договорите, съответно допълнителните споразумения. Цитираните разпоредби не се прилагат, когато лечебните заведения за болнична помощ и комплексни екологични центрове са получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждането на процедурата по чл. 37а или съответно чл. 37б от ЗЛЗ, в която НЗОК е дала становище за финансиране на съответните дейности, и могат да сключват договори с допълнителни споразумения. Аналогично на цитираните разпоредби такива са предвидени в Националния рамков договор. В конкретния случай Многопрофилната болница за активно лечение „Сърце и мозък“ е съществуващо лечебно заведение. На същото е издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Към настоящия момент на МБАЛ „Сърце и мозък“ е издадено разрешение за лечебна дейност № НБ 414 от 21.07.2021 г., което осъществява дейности на следните адреси: Плевен, ул. Пиер Кюри“ № 2 и улица

желание да разкрие нов адрес – в село Казичене, област София, район Панчарево, ул. „Фармапарк“. Няма да казвам УПИ и така нататък.

относно възможностите за финансиране на новите медицински дейности с приложени документи и съответни положителни становища от Българския лекарски съюз. И София – документите са при мен. На адрес в село Казичене се предлага разкриване на нови отделения на съществуващи вече клиники, както и на нови клиники. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 11 от Закона за лечебните заведения нови медицински дейности са медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение не е извършвало дейност, както и медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение извършва дейност, но се променя нейният обем, създава се нова структура по същата специалност или се повишава нивото на компетентност на съществуващата структура на лечебното заведение, включително високотехнологичните методи за диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане технологична медицинска апаратура. Относно възможността за финансиране на заявените от МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД – град Плевен, нови медицински дейности, НЗОК счита, че е възможно в рамките на досега съществуващите финансови параметри, определени от лечебното заведение от Надзорния съвет на НЗОК за Бургас. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗЛЗ е изразила становище, че по отношение на възможностите за финансиране на заявените от болницата на новия адрес в Казичене нови медицински дейности, че съответните средства за финансиране на тази дейност ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК в периода след 2024 г., ако преминат цялата процедура. И тъй като професор Ангелов знае цялата процедура, след издаването на заповедта за разрешение, професор Ангелов, трябва да има издадено разрешение от министъра на здравеопазването, за да може да бъде сключен договор в съответната районна здравноосигурителна каса.

За всички тези

Заключение. Като управител на Националната здравноосигурителна каса винаги съм спазвал изискванията на българското законодателство. своята дейност винаги съм държал на прозрачност в работата си. Искам отново да подчертая, че Националната здравноосигурителна каса не финансира легла или дейности, а закупува предоставените от изпълнителите на медицинска помощ услуги, и то след като същите са извършени и отчетени. отчетени. Плановете за каквито и да е инвестиции се разрешават от министъра на здравеопазването по съответния ред. Националната здравноосигурителна каса, на която съм предлагал и преди, не трябва да седи по средата съвместно със становището на а трябва да бъде след като бъде извършена пълната оценка от ИАМН на възможностите в съответния регион и тогава да бъде питан за становището: има ли в момента налични средства, за да се закупят тези средства?

Благодаря Ви, господин Председател. Правя процедура, за да Ви помоля да влезете във връзка със здравния министър, ако все още е в сградата на парламента или в близост до парламента, тъй като смятам, че това ще е необходимо във връзка с дебата, който следва – въпросите и отношението. От последните няколко седмици министър Кацаров казва във връзка с този казус, че единствено и само НЗОК се е ангажирала със случая и ретроспекцията, която прочете в пленарната зала професор Салчев. Сега очевидно професор Салчев твърди, че цялата процедура е започнала в Министерството на здравеопазването, така както Законът го изисква, между другото, и аз считам, че за да имаме повече яснота, може би е необходимо и присъствието на министър Кацаров в пленарната зала. Затова Ви моля, ако има възможност, той отново да се върне. Ще бъде полезен на дебата. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Ще бъде информиран господин Кацаров, но тъй като вече сме в процедурата по изслушване на господин Салчев, ще продължим така. Кацаров има желание, може да дойде и да внесе разяснения, но не можем в рамките на вече започналата процедура да го задължим. Така че приемам предложението. Моля да се свържат от Народното събрание с господин Кацаров и да бъде поканен, ако желае, да изрази своето мнение. Тук, знаете, че министрите могат да говорят по всяко време. И така, преминаваме към въпросите. Заповядайте да поставите първия въпрос към господин Салчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Салчев, известно е, че в България се падат на 1000 души 7,4 легла при средна норма в Европейския съюз – 5,3. Във връзка с това пак е известно на всички, че едно легло не представлява самото легло, зад него стои персонал, лекар, сестра, отопление, всякакви разходи, което предизвиква след себе си всичките проблеми с финансирането, недофинансирането и всички останали принуждаващи доста управители да правят законни и не съвсем законни действия. Във връзка с това към Вас имам въпрос. Дали можете да ми отговорите на следното: колко легла на 1000 души население има във въпросния регион, за който кандидатства въпросната болница? Вторият въпрос е: колко легла на 1000 души население има във въпросния регион по специалностите и пътеките, за които кандидатства въпросната болница? И третият ми въпрос е: как НЗОК програмира и по каква методика предвижда необходимите бройки легла за период след няколко години? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Христов. Имате думата за отговор, господин Салчев.

Искам само да спомена нещо, явно процедурата не се разбира – НЗОК не програмира легла. Това е последваща стъпка от процедурата по чл. 37б, която се програмира от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която изисква цялата информация от Националния център по обществено здраве и анализи, от Районната здравна инспекция и от нас за сключените договори. НЗОК не финансира легла, и аз го подчертах накрая на моето изказване, НЗОК закупува

в „Кожно-венерически заболявания“ – 6, „Вътрешни болести“ – 15. Приказката за 100 болници на територията на страната, които обслужват, не обхваща специалностите. Освен това в „Кардиологията“ работят 15 болници, „Инфекциозни болести“ – само 6 болници, в „Неонатологията“ – 14 болници с 405 легла, в „Неврологията“ – 17 болници,

И няма да изреждам по-нататък нашата справка. Но искам да кажа, че становището, което дава евентуално за съответната година. Ако се иска тази година да се открият в лечебното заведение допълнителни легла, дали има възможност, а за бъдещ период – че може да бъдат планирани, когато излезе разрешението, за да знаем колко точно и какво е

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Салчев, моят въпрос е много конкретен. За да се разсеят всякакви съмнения, че има някакви обвързаности и зависимости във връзка с проблема, който разискваме днес, искам да Ви задам един въпрос. Търговска лига и Болница „Сърце и мозък“ – Плевен, с писмо до министъра на здравеопазването Ви предлага за държавен орган, като казват в предложението си – цитирам: „Благодарение на неуморната си работа и визионерски подход, също така и тъй като сте защитник на интересите на българските пациенти.“ И моят въпрос е много конкретен: бихте ли ни казали къде са пресечните Ви точки с Търговска лига, за да могат те да натрупат тези лични впечатления към Вас; имате ли някакви общи проекти или каквито и да било зависимости с гореспоменатите от мен Търговска лига и Болница „Сърце и мозък“? Благодаря. Благодаря, господин Ангелов. Имате думата за отговор, господин Салчев. Благодаря, А това, за което са ме предложили, не е от Търговска лига, а от Кардиологичен институт, и то е предложено до министъра на здравеопазването. Ако министърът на здравеопазването в този момент е имал някакви съмнения, би трябвало да не ме предлага на Министерския съвет и на президента. Той е предложил на Министерския съвет награждаването ми с орден, защото това подчертавате, и Министерският съвет е взел съответното решение. Какви са останалите ми научни проекти и публикации? Те са публични, публикувани са навсякъде и касаят моята научна дейност. Освен това аз изпитвам в град Плевен, където е разположен и част от този Кардиологичен институт, имам и твърде много специализанти и докторанти. Мисля, че мога да се гордея, че имам едни от значителните на брой докторанти в България, които се обучават по моята специалност, която се опитаха да я затрият от 2001 г. досега. В момента действащи професори по моята специалност, още не пенсионери, сме само двама.

по същия казус за втори адрес в град Бургас, така че процедурата и тогава, и сега е една и съща. Мога да представя документите със заповедите и разрешителните, подписани от двамата министри. Благодаря Ви. Благодаря, господин Салчев. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС – втори въпрос. Заповядайте, господин Ангелов. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Салчев, с Ваше писмо в края на миналата година Вие отказахте НЗОК да финансира животоспасяващо лекарство за лечение на пациентите със спинална мускулна атрофия. По този повод тогава пациентска организация Ви нарече „повелителят на живота“. Тогава Вашият мотив беше: „Анализът на бюджетното въздействие показва към този момент невъзможност за покриване увеличение на разходите на НЗОК с приблизително 14,5 млн. лв. първата година и до близо с 43 млн. лв. петата година при добавяне на нова пациентска популация и в условията на вече приключила бюджетна процедура и утвърден бюджет.“ Сега във Ваше писмо до министъра на здравеопазването казвате: НЗОК счита, че съответните средства за финансиране на тези дейности ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за периода от 2024 г.“ Въпросът ми сега е: как оценихте бюджетното въздействие сега, при условие че бюджетът на НЗОК за 2024 г. не е гласуван, а няма и такава бюджетна процедура?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми професор Ангелов, навързването на различни данни и факти не помага на тезата Ви. Едното – дали се оценява бюджетното въздействие за дадено лекарство, няма никакво отношение към издаваното становище дали ще бъдат, или няма да бъдат планирани средства. Никъде в посочения чл. 37б не пише, че становището трябва да съдържа бюджетни въздействия, тъй като не е направена оценката от ИАМН колко структури и легла ще бъдат разрешени. А за това, което си позволявате – да ме обвинявате за „повелител на еди-какво си и еди-що си“, мисля, че не Ви прави чест като професор. Когато сме говорили с Вас по този проблем, когато Ви го обяснявах, Вие силово натискахте ИАМН да изпраща отново писма и говорихте с пациентските организации, че този проблем ще бъде решен. Така че не смесвайте Вашето питане, което се отнася за болницата, с лекарствената политика. Благодарение на Касата, с това, че тя прави добра финансова политика, в момента покриваме всичките редки и животоспасяващи заболявания, които Министерството на здравеопазването непрекъснато прехвърляше на бюджета на Касата. Вчера изпратихме дете за трансплантация в чужбина. Да, и по Ваше време го правехме, господин Ангелов. И по Ваше време настоявахте да лекуваме двете момичета в болница „Лозенец“. Нещо да сме Ви казали? Стиснахме си ръцете и го правехме, и сега изведнъж използвате думите на една пациентска организация, за да ме обвинявате едва ли не, че съм убиец. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Салчев. От другите групи възникна ли желание да зададат въпроси?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 искам да върна дискусията с няколко години назад и да припомня на колегите, които не са били тогава в състава на Народното събрание, и да заявя, че кандидатурата на професор Салчев за управител на Националната здравноосигурителна каса беше предложена от парламентарната група на ГЕРБ и беше подкрепена единствено и само от колегите от парламентарната група на ГЕРБ. Сега възниква един много интересен въпрос и това е моят въпрос: на какво според Вас се дължи атаката точно сега към управителя на Националната здравноосигурителна каса, след като становището по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, Вие разяснихте точно за какво става въпрос и очевидно е, че при издаването на това становище няма нарушение на Закона? На следващо място, защо смятаме, че тази атака не е само атака към Вас, а и към министъра на здравеопазването, и към служебния кабинет? Аз съм последният човек, който защитава всички действия на служебния кабинет, но това, което става ясно в момента, е, че тази атака към Вас се дължи на действията на министъра на здравеопазването от служебния кабинет и на действията, които действията, които управителят и контролните органи на Националната здравноосигурителна каса реализираха в рамките на мандата на служебния кабинет. Ако ми отговорите на тези въпроси, ще бъда благодарен, защото не смятам, че тази атака е единствено и само срещу Вас. Благодаря, господин Адемов. Имате думата за отговор, господин Салчев.

Това е едното. Второто, преди около месец публично по телевизията пред цяла България един господин каза, че ще ми бъде взета главата. Може да направите сметка кога е започнало искането на моята глава. Искането на моята глава започна от миналата година първо от Българския лекарски съюз поради това, че не се съгласявах на множество от техните искания, защото те не отговаряха на политиката и бюджета на Касата. Започна, след като не се съгласявах да ретроспектираме Националния рамков договор и да признаем заповедта на министъра за приравняване на бързия антигенен тест с PСR теста. Започна тогава, когато поставих въпроса: колко струва PСR тестът? След това тези атаки продължиха. Продължиха да искат моята оставка, но в момента според мен един от мотивите е: единствената институция в България, която плаща, плаща навреме, плаща всичко, което е предвидено по закон, трябва да бъде дестабилизирана. И второто, което е, аз разбирам професор Ангелов, но той така навърза всичките неща, че не само служебното правителство, а и президентът едва ли не е намесен в цялата тази работа. Аз работа. Аз не смятам, че съм обект на атака на този или онзи. Смятам, че в момента и това, което ще предложа, ако продължавам да бъда управител, е да бъде променен Законът за лечебните заведения, така че той да отговаря на духа за създаване на лечебно заведение или за увеличаване на неговия капацитет. Второто, което ще предложа, именно затова е атаката, че искам да бъдат премахнати

Пак да попитам останалите групи – „БСП за България“, „Изправи се БГ! Ние идваме!“, „Демократична България“? Не. Добре, с това приключваме и втория кръг от въпроси и преминаваме към изразяване на становища от парламентарните групи. „Има такъв народ“? Заповядайте, господин Христов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Салчев, тази дискусия се състоя точно след дискусията за детската болница и в цялата тази история има нещо, как да кажа, символично. Един не много добър преход, защото там се касае за нещо, за едни 50 милиона, които не могат да се намерят 10 години да направим болница за децата, а тук се касае за инвестиция за 140 милиона, или колко беше, някаква такава сериозна сума. Не мога да разбера какъв е проблемът, като отдавна беше приета Здравна карта и по тази Здравна карта е разписано къде, какви, колко болници и колко легла трябва да има. Явно е, че цялата тази карта е нещо вече зачеркнато, че никой не признава това нещо или какво? Здравната карта не е ли равносилна на закон, или аз нещо бъркам? Кой е крив и кой е прав в цялата работа, за да разнищваме това в парламента? Това е една инвестиция, която не мога да определя за какво се касае, а то е ясно за какво се касае. Точно за това, за което Вие сте прав – за лобистко направени пътеки. Защо не се отива да се кандидатства за пътеките по детско здравеопазване, а се отива за кардиологичните пътеки и за неврологичните? Защото едната пътека е 300 лв. или 400 лв., а другата е 2600 лв. Тук има колеги хирурзи и знаят колко е една чернодробна операция или една жлъчка. Смешни пари на фона на всичко това, което се разиграва и което слушаме. И Вие сте прав, но няма да решим въпроса с промяна на Закона за лечебните заведения. Тук трябва изцяло нов Закон за лечебните заведения, остойностяване и заплащане на дейностите, спиране на всичко това и на всякакви такива кранчета, и на всякакъв такъв лобизъм. Няма смисъл повече да се занимаваме с такива неща и с такива лобистки истории в парламента. Благодаря. (Ръкопляскания от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

не приемайте това, което говоря, лично, като лична атака към Вас. Напротив – това е един процес, който е пример за модела на лобизъм и бизнес със здраве. Това, разбира се, няма нищо общо с Вас, но буди изключително сериозни притеснения. Вие споменахте, че сме атакували президента. Не сме атакували президента. Зададохме въпроси: как така в писмо от 21 май – няколко дни след като правителството се закле в Гербовата зала, до президента постъпва искане на официална бланка от Търговска лига, подписано от професор Николай Димитров. След като говорите за Българския кардиологичен институт, предполагам, знаете кой е той.

Повтарям: нов Медицински университет в Бургас, с филиал в Плевен. Също така в това писмо се иска от президента да подкрепи този стратегически проект да влезе в Плана за възстановяване и устойчивост. След това се казва, че се моли за среща в началото на месец юни. Имало ли е такава среща, нямало ли е такава среща, никой не знае? Много случайности. Вчера в Нова телевизия министър Кацаров излъга пред цяла България, че той не знаел за тази процедура. А Вие казахте сега от тази трибуна, че процедурата е започнала в Министерството на здравеопазването. Тя няма къде другаде да започне. Да, много добре знам тази процедура. Знам, че е започнала в Министерството на здравеопазването. Въпросът е: защо министър Кацаров излъга? Въпросът е и още по-голям: защо президентът на България Румен Радев скастри публично министър Кацаров, когато го извика да се върне бързо от морето, каза му да спрат проектите за частни болници и изобщо да не мислят за финансиране за 2024 г.? Нещо повече знае ли президентът? Той провел ли е тази среща? Защо се мълчи? Защо сега здравният министър не дойде в залата? Крие ли се? Има ли нещо тайно? Много случайности станаха едновременно, професор Салчев. Салчев. Убеден съм във Вашата коректност и професионалност. Когато говорите, че атаката е лично спрямо Вас – не. С ръка на сърцето мога да Ви кажа и аз, предполагам и Вие – ние се познаваме от много години, тогава, когато Ви искаха оставката, човекът, който Ви защити, бях аз. Защото, когато вярвам, че нещо се случва по правилата, аз го подкрепям. Тогава, когато имам притеснения, аз ги излагам от най-високата трибуна и търся отговор – има ли зависимости, няма ли зависимости? В крайна сметка най-големият дебат в тази зала беше дали да има такава мега болница в София,

Да каже има ли недостатъчност, или няма недостатъчност. Много се надявах колегите от „Има такъв народ“, БСП, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ да проявят последователност, след като пламенно всички са заявявали, че трябва да се премахнат търговските дружества за болниците, а сега кротко си мълчат, когато трябва да се направи ново търговско дружество, което да

след всичките тези факти, които съобщихме, има ли зависимост и съществува ли модел на лобизъм и бизнес със здраве в българското здравеопазване в момента? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми професор Салчев, уважаеми колеги! Тук сме в много интересна ситуация. Професор Салчев, Вие изчетохте един списък на разрешителни, издадени 2020 г. и 2019 г. Ще Ви помоля после да ни го предоставите, ако е възможно. Ами те са много, много разрешителни. При колко правени карти в последните години, при обръщане на внимание от страна на Световна банка, на Световна здрава организация, че България е увеличила броя на болничните си заведения

се явяват в ролята на спасители, концентриращи общественото мнение върху това, че някъде се провежда формално една процедура за издаване на разрешения. Мисля, че тук колегата преди мен постави въпроса много сериозно. В това отношение имаме пълно съвпадение. Основата, професор Салчев, основата, колеги, да се искат и да се дават такива разрешения е, че НЗОК се е превърнала в дойна крава, която се точи вече десетилетия наред по най-безобразен начин с клинични пътеки, които са абсолютно неправомерно остойностени, че се създават условия – и това го каза един председател на Българския лекарски съюз, които сега са дали положително мнение за тази болница. Нали така? Той каза в едно свое изказване, че няма по-сигурен бизнес, колеги, от здравния в момента. В началото на годината ти подписваш договор. Кой друг бизнес може да бъде толкова сигурен, че ще получиш толкова и толкова милиона средства от Националната здравноосигурителна каса?

а не от тези пари на данъкоплатците да се ползват групи от хора, които имат определени икономически интереси. Това е в основата на днешното питане, но то беше зададено от хора, които и до момента години наред защитаваха тази система на финансиране, на управление на здравеопазването у нас. Странното е, че сега при обърнати взаимоотношения, при слизането им от властта, те се оказаха защитници на една правилна теза. Но това не ги прави по-прави. Както казва Ларошфуко – един подлец може да постъпи като храбрец и един храбрец може да постъпи като подлец, но това не ги прави прави равностойни, тъй като поведението, както на един политик, така и на един човек, се определя от цялостната му линия на поведение, от това, което той е правил през годините. Виждано е, Вие казахте какво е правено през годините. Мога да кажа на уважаемата зала, че в момента имаме, мисля, над 360 лечебни заведения, от които повече от 150 са с друг вид на собственост извън държавната. Те ползват обществен ресурс. Вие казахте тук нещо, което загатнахте, но отговорете някой път по телевизията, където искате, по-сериозно на въпроса: как е възможно

тази идея до нейния реален, успешен край. Благодаря Ви, господин Председател.

един процес на поставяне на диагноза, нарича се – от симптома към диагнозата. Когато започнем дискусия тук, по който и да е проблем в здравеопазването – било то детска болница или финансирането на нова частна това са симптоми колко разделено е нашето общество по въпросите на здравеопазването и колко много път има да извървим, за да получим нещото, което трябва да наречем Национална стратегия за здравеопазването. За да разработим такава, е необходимо да имаме ясни приоритети и те няма как да не включват няколко основни неща. За хората, които ни гледат в момента, искам да кажа, че здравеопазването винаги е било съотношение между брой хора и средствата, които се отделят. В единия край това са здравите хора, които са най-много – с най-малко средства, които се отделят за тях, в другата крайност са малко на брой хора, които са много тежко болни и съответно за тях се отделят много крупни суми. Целта на здравеопазването е да пазим хората хората в единия край – здравите хора, където се харчат малко пари. Затова профилактиката е ключов компонент, по който ние нямаме разлика тук, в тази зала, и в Здравната комисия. Първият приоритет е, че трябва да има повече профилактика. Ние обсъждаме постоянно скъпите клинични пътеки в болничното здравеопазване, вместо да говорим за профилактика в здравеопазването. На второ място, трябва да знаем всяка една стотинка къде отива. За да знаем къде отива всяка една стотинка, трябва да имаме добра информационна система – нещо, за което постоянно говорим във всички парламентарни групи. На трето място, трябва да имаме ясни приоритети по отношение на демографията и дългосрочността в здравеопазването, които трябва да са свързани с детското и майчиното здравеопазване, защото бъдещето на България са децата. Така че, когато имаме тези приоритети в съзнанието си, виждаме как всеки един такъв симптом – било то липсата на детска болница, или наличието на които дублират съществуващи структури, или дори университетско образование, което дублира съществуващо университетско образование. Доскоро имахме по един медицински университет в големите градове, имаме два медицински университета в София – нов, който се направи преди известно време в Бургас, а сега ще имаме и два медицински университета в Плевен. Кому е необходимо това? Ние имаме тежък дефицит на кадри в здравеопазването и вместо да концентрираме истински добрите и работещите специалисти там, където се коват кадри, си създаваме все повече и повече висши училища. Имаме нужда от много, много сериозен консенсус, колеги

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател – както е записано в Правилника (реплики), а Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да влизам в детайлите на тази дискусия и на това противопоставяне между бивш и настоящ служебен министър, няма да влизам в този необичаен сблъсък между управителя на Националната здравноосигурителна каса и на колегите, които задават този въпрос. Аз искам да кажа нещо друго. Уважаеми господин Салчев, атаките срещу Вас започнаха, когато Вие започнахте да проявявате характер. Вие не бяхте избран за това, Вие бяхте избран, за да бъдете послушен и в момента, в който вече не сте послушен, очевидно е, че започват атаките срещу Вас. И понеже тази дискусия се превърна, изобщо всички дискусии около здравните проблеми, се превръщат в своеобразна дискусия за това как трябва да изглежда българският здравноосигурителен модел. Уважаеми колеги, в медицината не само в България, а и в цяла Европа, основният водещ критерий е търсенето и предлагането. Няма никакво значение колко са болниците. Има значение дали болниците предлагат качествена услуга, има значение дали тези болници ще бъдат търсени, защото ако те не са търсени, те ще се самозакрият. Не се закриват досега, защото в момента има лимити в лечебните заведения, има спуснати финансови ресурси, спуснати бюджети. В момента Националната здравноосигурителна каса финансира всички лечебни заведения, които които отговарят на условията по Закона за здравното осигуряване. И не Законът за лечебните заведения регламентира наличието или отсъствието на клинични пътеки. Има си други закони, регламентиращи функционирането на системата на здравеопазването. И не статутът на търговски дружества е определящ. Уважаеми колеги, това е само форма на регистрация на лечебните заведения. Ако не са търговски дружества, какво ще се случи? Ще отпаднат тези 500 или 600 милиона, които са задължения на лечебните заведения? Не! Ще се подобри качеството? Не!

функционирането на лечебните заведения в България става по Закона за здравното осигуряване, по Закона за лечебните заведения, по сключения Национален рамков договор, по Закона за съсловните организации – съсловните – съсловните организации да не ги изброявам абсолютно всички. Така че дискусията дали да бъдат търговски дружества или не, е важна, но тя не е решаваща. Това, което каза доктор Симидчиев преди малко, е изключително важно. Трябва да стъпим, първо, на експертния консенсус. Експертите са тези, които трябва да кажат как трябва да изглежда реформата в системата на здравеопазването. Оттам нататък трябва да търсим политическия консенсус, защото без съчетание между експертен и политически консенсус винаги ще стигнем до ситуацията, в която се намираме в момента – всички искат да променят системата на здравеопазването и всички промени правят така, че системата да бъде недолюбвана от българския пациент. Българският пациент е този, който трябва да оцени това, което правят лечебните заведения като оказване на качествена медицинска помощ. Благодаря, господин Адемов. От „Изправи се, България! Ние идваме“? Не виждам желаещи. С това изчерпахме дебата, разискванията по тази точка и дневния ред за днес. Продължаваме утре в 9,00 ч. по предварително приетия дневен ред. Закривам заседанието.